Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! По § 4 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя. Има предложение на народния представител Пенко Атанасов, което комисията не подкрепя. Комисията предлага следната редакция на § 4: „§ 4.

дейността и създава условия за осъществяване на държавната политика в областта на животновъдството, като разработва стратегии и програми за неговото развитие и за изготвянето на нормативни актове в областта на животновъдството. (2) Структурата и дейността на специализираната дирекция се определят с Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните. Чл. 3б. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството: 1. подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси; 2. управлява и поддържа Националната генетична банка; 3. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване и предоставя услуги, свързани с репродукцията на селскостопанските животни; 4. управлява държавните лаборатории за анализ на качествените показатели на животинските продукти за нуждите на селекцията и предоставя услуги на фермери, развъдни и други организации; 5. управлява Националната референтна лаборатория за генетични анализи в животновъдството; 6. осъществява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност; 7. изпълнява и други функции, възложени от министъра на земеделието и храните. (2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет. Чл. 3в. Областните дирекции „Земеделие” провеждат на територията на областта държавната политика по отношение на отглеждането и възпроизводството на селскостопанските животни, производството и предлагането на пазара на живи животни, животински продукти, сперма, яйцеклетки и ембриони.” Становища? Няма. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията.

§ 6: „§ 6. Член 6 се изменя така: „Чл. 6. Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Те се създават за съхраняване и/или усъвършенстване на породи, линии и хибриди селскостопански животни, защита и контрол на произхода и автентичността на животните и произвежданите от тях продукти.”

гласуването! Няма кворум. Коалиция за България не участва в гласуването. Десет минути почивка. (След почивката.)